Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda – - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt unutarnje vode, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. 743 743 Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, financije, državni proračun i Odbor za poljoprivredu i šumarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti Prijedlog? Državni tajnik Zdravko Krmek. Izvolite. potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo dopustite mi da ukratko obrazložim znači ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju zajma sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Na početku želim istaći znači da će se ovaj zajam sa Međunarodnom bankom iskoristiti na području između Drave, Save i Dunava, tj. na području gdje je vodoopskrba, zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja voda na izuzetno niskom nivou. Ovdje želim reći da se upravo na tom području temeljem vodoistražnih radova koje smo obavili možemo sa ponosom istaći da se upravo na tom području nalaze velike zone ležišta vode za piće tako da ćemo kroz ovaj projekt i kroz veliki dio znači zajma koji će biti upotrijebljen za zaštitu voda, znači za i izgradnju uređaja za otpadne vode, isto tako sustave odvodnje i ono što je najbitnije od svega znači da će jedinice lokalne samouprave koje se nalaze na tom području dobiti izuzetno kvalitetna a isto tako i kad se svi objekti naprave, dobit će i izuzetno kvalitetnu infrastrukturu. Ovdje je bitno reći znači da projekt ima dvije komponente. Prva komponenta, to su i investicije koje su u cca. iznosu od 100 milijuna eura a iz kojih će se napraviti sustavi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Isto tako dio i izgradnje vodoopskrbnih objekata i isto tako će se izgraditi objekti za obranu od poplava na području srednjeg Posavlja. U drugoj komponenti želim posebno istači tehničku pomoć koja u cca. iznosu od 5 milijuna eura će znači biti namijenjena izradi tehničke dokumentacije za koje ćemo u budućnosti kandidirati za kohezijske i strukturne fondove Europske unije. A isto tako i svih drugih izvora. Ovdje želimo isto tako kazati da će se i iz ovih 5 milijuna eura što je jako bitno pomoći i postojećim komunalnim poduzećima tako da se jačaju njihovi kapaciteti da oni u provedbi i u na koncu u korištenju znači i održavanju ovih objekata znači da jačanjem svojih kapaciteta kvalitetno održavaju i izgrađene objekte. Ovdje je isto tako bitno reći znači da će se na izgradnji vodoopskrbnih sustava prema ovom planu znači za utrošak zajma da će se raditi na području sjeverne Baranje, isto tako na području Davora u Novoj Gradiški i isto tako u dijelu Podravine. Kompletne investicije na tom području znači što kroz izgradnju nove vodovodne mreže će biti u iznosu od cca. 32 milijuna i 800 tisuća eura. Najveće investicije su kao što sam na početku rekao na području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. I tako evo ovdje su planirane investicije u Ogulinu, Ivankovu, Otoku, Komletincima, Cerni a isto tako otpadne vode znači na području rijeke Drave i Dunava i to u Virovitici, Našicama, Isto tako je dijelom predviđeno znači da se ide i u izgradnju uređaja za otpadne vode na području grada Vukovara i isto tako na okolnim područjima. Kompletne investicije znači na području odvodnje odnosno pročišćavanja otpadnih voda će biti u iznosu od 77,8 milijuna eura. Isto tako dio zajma ćemo iskoristiti i za zaštitu od štetnog djelovanja voda tako da ćemo u Lonjskom polju napraviti adaptaciju odnosno dogradnju postojećih nasipa tako da ćemo s time povećati kapacitet znači Lonjskog polja, isto tako prihvat svih eventualnih vodnih valova koji će doći. I možemo sa zadovoljstvom istaći da ćemo nakon dogradnje Lonjskog polja biti na području Save zaštićeni sa visokih 95% od eventualnih mogućih poplava. ukupne i investicije na ovom području od zaštite od štetnog djelovanja voda su cca. 7 milijuna eura. Na kraju želim evo i zatražiti podršku od vas svih ovdje, znači da podržite ovaj prijedlog zakona iz razloga zato što će se zaista utrošiti na onom području gdje je i najpotrebniji a to je na području znači između Save, Drave i Dunava. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Marko Širac.

između Republike Hrvatske i Hrvatske banke za obnovu i razvoj za projekat unutarnje vode jer se zaistina radi o jednom vrlo kvalitetnom projektu u kojem, financiranju kojeg Svjetska banka učestvuje sa 100 milijuna eura, Republika Hrvatska sa 5,3 milijuna eura, i to kroz kroz sredstva Hrvatskih voda koje će Hrvatske vode u narednih pet godina osigurati u svom proračunu svake godine po 1 milijun eura. To je vrlo povoljan kredit na praktički 15 godina s tim da je 5 godina poček, deset godina otplata. Cijeli projekat se treba realizirat od početka sljedeće godine do do kraja 2012. godine. Kredit je dat pod vrlo povoljnim kamatama 4,25%. Banka se je za ovu godinu odrekla svih troškova a inače njeni ukupni troškovi iznose 0,50 plus 0,25 odnosno 75%. O ovim detaljima koje je govorio državni tajnik, ja ih ne želim ponavljat, želim samo istaći da se ti svi projekti zapravo realiziraju u području posebne državne skrbi odnosno u području ratom razrušenom od Ogulina pa skroz okolo do Virovitice. I da će se realizacijom ovih projekata dugoročno riješiti pitanja vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i naravno poboljšati sustav obrane od poplava u Lonjskom polju. Mi ćemo svakako podržati donošenje ovog zakona o potvrđivanju ugovora. Zaključujem raspravu.